govori o ograničenju broja operatera za pružanje lučkih usluga u jednoj luci.Ja sam mojim amandmanom tražio brisanje navedenog člana, upravo iz ovoga razloga, jer smatram da ovde ne treba da bude nikakvog ograničenja, jer je ovo idealno mesto za eventualne koruptivne radnje.Kao što vidite, gospođo Mihajlović, ministarstvo koje vi vodite ništa ne može da prođe, a da ne postoji neka određena sumnja za određenu korupciju. Koji je to kriterijum da će neko dobiti odobrenje za pružanje usluga, a neko neće? je situacija u kojoj se na najdirektniji način uništava konkurencija. Pustite neka bude konkurencija i u toj oblasti, pa ko izdrži, izdrži.Ali, očigledno da se na ovaj način protežiraju određeni svoji ljudi i vidite da se čak i Marijan naljutio, verovatno je i on ukapirao nešto da ovde nije u radu sa ovim zakonom. Kažem da sve što je vezano za vaše Ministarstvo ne može bez afera, počevši od afere „Behtel“. Sada smo videli ovde i danas čuli i za ovu aferu u vezi sa naftom, vezano za sina ili unuka od Mike Špiljka, Vanje Špiljka.Dakle ovaj član 19. treba da se briše, ne treba sprečavati nikakvu konkurenciju, nego da ljudi imaju slobodan pristup da rade svoj posao. Hvala.Na član 20. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 33. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.Izvolite. Eto, pričali ste o stranim investitorima ali niste, gospodine Marinkoviću, pominjali kako treba ovi domaći privrednici da posluju. Njima to brani izmena ovog zakona i svi ovi dosadašnji zbog toga što prema zakonu koji je sada deseti put u izmeni, to da vam kažem, lučko pristanišno područje na konkretnoj lokaciji utvrđuje Vlada Republike Srbije na predlog Agencije za upravljanje lukama, i to ste osnovali ili vaši prethodnici, nebitno je.Međutim, određivanje i tumačenje odredbi strategije razvoja vodenog saobraćaja i urbanističko planske dokumentacije radi donošenja odluke da li će negde da bude utvrđeno ili neće Lučko područje, donosi ovo Ministarstvo.Tu opstrukciju za ove ljude koji su napravili te terminale i uložili ogromna sredstva dobili su sve sertifikate, sprečava upravo ministar, Zorana Mihajlović i oglušuje se o sve njihove zahteve, predloge, inicijative da se formira radna grupa, da im se rok za njihovo privođenje nameni po zakonu produži do kraja ove godine iz ovog ovog razloga Vanje Špiljka i „Mitan Oila“ o konkretnog protežiranja tako nečega.Čekajte, ako ste vi za razvoj domaćeg sektora, ako hoćete da pomognete ljudima koji su izvesno zaposlili određeni broj ljudi, ako su oni dobili sve tehničke uslove da ispunjavaju, protivpožarne, zaštite životne sredine, zašto se svi onda oglušujete?To je nemali broj ljudi koji pripadaju ovom udruženju na ovakve njihove zahteve, onda, pustite posle slobodno tržišnu privredu, gospodine Marinkoviću za koje se zalaže Srpska radikalna stranka, a vi to nećete, vi ste monopolisti, odnosno, vi podržavate konkretno ministra, znači, slažete se sa takvim konceptom privrede u Srbiji koja hoće da određene kompanije drže monopol.Stvarno nemam vremena da navedem sva ova preduzeća, ali to su ljudi, gospodine Marinkoviću, koji ne primaju platu u Skupštini, kao ovde većina narodnih poslanika, svoj novac su uložili, a sada ne mogu da dobiju dozvolu da rade posao koji inače mogu da rade.

Ovaj amandman smo podneli zato što smo verovali da je Zorana Mihajlović vredan ministar, pa smo hteli da joj skratimo postupak za donošenje podzakonskih akata na 30 u odnosu na 60 dana koliko je ona predvidela, a pogotovo smo shvatili da se njoj, zapravo, posebno žuri da ove izmene zakona što pre stupe na snagu, upravo zbog njenog kompanjona i tih 10% provizije sa tim „Mitan Oilom“ i sa tim Vanjom Špiljak. E, sad, ne znamo zašto nije prihvatila, valjda neće naše amandmane da prihvata, nije to baš ni preterano važno.Sa ovim amandmanom ili bez ovog amandmana, sa ovim izmenama ili bez ovih izmena mi imamo monopoliste na skladištenju i trgovini naftnim derivatima, imao dve firme.Mnogo firmi je ugašeno, zato što nisu ispunili uslove koji im se, iz jednih do drugih izmena zakona dodaju. Nažalost, vi iz vlasti, koji ćete glasati za ove zakone, nekako bojim se ne shvatate ozbiljno sve ovo što mi govorimo. Ako dobro razmislite i ako nas pažljivo slušate, onda treba da vam bude jasno da mi ovde zaista govorimo konkretno o predlozima zakona, a pre svega o posledicama primene ovih zakona ili eventualno o nemogućnosti primene zakona. I jedno i drugo je nešto sa čime građani Srbije treba da budu upoznati.Nije nama u žiži Zorana Mihajlović, niti bi ikada bila da nije upravo tih informacija koje dobijamo na sve strane, koje sigurna sam dobijate i vi. Jer, pored toga što mi imamo određene izvore, koji nas upoznaju sa mnogim detaljima, verujemo da ima ljudi koji se obraćaju i vama, koji vam skreću pažnju, ali ne znamo zbog čega ne želite da reagujete, a kada se desi ono što je neminovnost i ono što reče kolega Perić, kada Zorana postane "jedan od pet miliona" javno i otvoreno, onda ćete svi da se udarate rukom o čelo i da kažete - kud ne poslušasmo one radikale, što joj dozvolismo da prođe onoliko njenih zakona, a iz svakog od ovih zakona stoji lična korist Zorane Mihajlović. Hvala. Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.Prelazimo na treću tačku dnevnog reda – Predlog zakona o hidrografskoj delatnosti.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Marijan Rističević, Sreto Perić, Milorad Mirčić, Nemanja Šarović, Nikola Savić, Dubravko Bojić, Ružica Nikolić, Nataša Sp. Jovanović, Filip Stojanović i Vjerica Radeta.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.Izvolite. Zbog neregulisanosti ove oblasti jednim ozbiljnim zakonom, mi smo do sada imali, nažalost, u Srbiji velikih problema, imamo ih i dan danas. Ali, ovaj zakon neće rešiti ni jedan od tih problema, bar ne na način na koji smo mi očekivali, na koji je trebalo da budu rešeni. Dovoljno je da vidimo da će se zakon mahom primenjivati tek od 1. juna 2023. godine.Sećate se svi i sećamo se svi kakva su bila obećanja kada su se desile i one strašne poplave i kada su se dešavale razne situacije sa klizištima itd, kada smo imali puno problema sa koritima reka. Ovde smo govorili o reci Moravi, govorili smo o arteškim bunarima, govorili smo o potrebi rušenja vila Tomislava Nikolića na Savi, zato što najdirektnije ugrožavaju bunare kojim se snabdeva voda, prečišćava voda za ceo donji Srem.Ali, jednostavno vama ti konkretni slučajevi ne dopiru do svesti, i ja stvarno sa žaljenjem moram da konstatujem da možda neko od poslanika koji će za ovo glasati, kada vidi Zakon o hidrografskoj delatnosti, zapravo i ne zna šta bi ovim zakonom sve trebalo da se reši.Ovo su vrlo životne stvari i od dobrih zakonskih rešenja u ovoj oblasti mnogo toga zavisi. Znate, koliko god ste se vi hvalili onim šta ste i kako ste na brzinu rešili probleme i u Obrenovcu i u Krupnju itd, pa nije to bilo baš tako. Bilo je puno problema i nažalost, ako se, ne dao Bog, desi nešto slično, biće ih i dalje, zato što vi, jednostavno ne želite. Vama je najvažnije da nam objasnite neke izraze EU u ovom zakonu i u ostalim zakonima i da zakone donosite pod tim direktivama i da oni budu, zapravo, nekako prilagođeni tamo nekim uređenim zemljama i uređenim ne samo u pravnom smislu, nego uređenim i u tom tehničko-tehnološkom smislu.Ne možete takve zakone donositi za Srbiju u kojoj, nažalost, kada je u pitanju hidrografska delatnost, mi smo na samom početku, u predškolskom. Zato je ovaj zakon morao biti znatno drugačiji. A, Zorana Mihajlović duguje odgovor na pitanje kada će se rušiti vile Tomislava Nikolića. Da li je ona zaista obećala onom što je doveo u SNS preko Tomislava Nikolića da će te vile biti zaštićene ili je u pitanju nešto drugo? Možda će i odgovoriti jednog dana, onda kada bude morala pred nadležnim organima svakako.

Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 3. Predloga zakona o hidrografskoj delatnosti. Ovim mojim amandmanom sam tražio da se izmeni stav 2. ovog zakona, kako u njemu jasno stoji da je hidrografija delatnost od javnog interesa za celokupnu teritoriju Republike Srbije.Ovako kako je predloženo u zakonu stvara se nedoumica da li ovaj zakon važi na teritoriji AP Kosovo i Metohija i da li je AP Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije.Da li ste pre pisanja zakona pogledali šta kaže Ustav Republike Srbije? Svakoj državi na prvom mestu moraju biti državni i nacionalni interesi i država Srbija u tom smislu ne treba da bude nikakav izuzetak.Po

Pitajte moje Gnjilance, a i ostale građane srpske nacionalnosti, šta oni misle o ovome. Pitajte njih da li je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije i dobićete nedvosmisleni odgovor. Kosovo i Metohija je sastavni deo Republike Srbije po Rezoluciji 1244.Zato vas molim da dobro razmislite o mom amandmanu i donesete jedinu moguću odluku. Prihvatanjem ovog mog amandmana na najbolji način se štiti državni i nacionalni interes. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Reč ima Ljubica Mrdaković Todorović.Izvolite. **Ljubica Mrdaković Todorović** Hvala.Novina u našem zakonodavstvu je upravo ovaj zakon o hidrografskoj delatnosti, kojim se prvi put detaljno uređuju uslovi i način merenja vodotokova, potrebne kvalifikacije i kadrovski potencijal pravnih lica koja će se baviti merenjem, ali i prilika da se na pravi način utvrdi čime sve raspolažemo kada je u pitanju hidropotencijal naše zemlje.Prosto je neverovatno da niko pre nas do sada nije to uradio. Tako da, predložena zakonska rešenja predviđaju da se izvrše detaljna merenja svih vodotokova, kao i rečnih i jezerskih dna, pristup obalama, mogućnost plovidbe i još mnogo, mnogo detalja koji nam u budućnosti mogu i te kako koristiti.Takođe, činjenica je da pojedini vodotokovi često menjaju pravac kretanja. Reke se izlivaju, plave domaćinstva i poljoprivredno zemljište i nanose veliku štetu i državi i građanima.S obzirom da se poslednjih godina intenzivno radi na izgradnji infrastrukture kroz Srbiju, mislim tu, pre svega, na autoputeve koje smo izgradili, koje ćemo tek da gradimo, potrebno je da precizno poznajemo teren sa svim pojedinostima vezanim za gradnju i precizni podaci koji se tiču upravo gradnje pored vodotokova pored kojih prolaze te saobraćajnice.Takođe ćemo, između ostalog, preduprediti npr. i izmene projekata i izvođenje dodatnih radova, tako da, nadam se da usvajanjem ovog predloga zakona ćemo izbeći i ove moguće probleme u praksi.Imajući praksi.Imajući u vidu činjenicu da je ovaj zakon i ovakav zakon novina u našem pravnom sistemu, ovo je dobar početak i ova Vlada i Ministarstvo pokazuju da se zalažu i za kreativnost, ali i za iznalaženje najboljih rešenja. Zahvaljujem.

prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da **Nataša Jovanović** Ovde želim sada da potenciram, ovaj amandman je više tehničke prirode, ali pitanja koja su važna za plovni tok Srbije, pre svega, za to da nas do sada Vlada Republike Srbije i nadležno Ministarstvo, osim zaista, to mora da budem iskrena, o tome govori na ovim redovnim pojavljivanjima na Odboru za spoljne poslove ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Do sada nas uopšte niste obavestili, kao vladajuća stranka, formirali ste nekakvu međudržavnu Komisiju sa ustaškom hrvatskom vlašću, kakav ste do sada pomak napravili, jer vama je dobro poznato da bilo koja vlast da se menja u Hrvatskoj potražuje 10 hiljada hektara na levoj obali Dunava.Ono što je veoma važno je da znamo to da u oblasti hidrografije i ne iskorišćenosti puno kapaciteta plovnog toka reka u Srbiji, pre svega Dunava i Save, kao i mnogih jezera, direktno odgovornost snosi Vlada Republike Srbije. Nisu ljudi koji su registrovani za oblast nautike, pre svega, oni koji imaju funkciju pružanja turističkih usluga, dužni da se sami edukuju.Zašto ste postavili tamo novog direktora u Direkciji za plovne puteve? Zašto imate načelnike upravnih okruga? Šta radi ministarstvo Zorane Mihajlović? Da upravo tim ljudima pomogne da svoje kapacitete, a naravno i uz stručnu i finansijsku pomoć, stave u službu iskorišćavanja resursa u Srbiji.Zar vi mislite da nije veliki broj ljudi koji dolazi da poseti meandre Uvca i neke druge destinacije, a gde se koriste upravo ti brodići koji treba da provedu kako kineske, tako i turiste širom sveta koji dolaze u našu zemlju?(Predsedavajući: Hvala.)Dakle, Vlada Srbije u ovom mandatu nije dovoljno uradila da se taj ogromni potencijal, koje Republika Srbija ima

Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću.Dame i gospodo narodni poslanici, kada je reč o uslovima koje moraju da ispune pravna lica za vršenje poslova hidrografskog premera na unutrašnjim vodnim putevima, koje je regulisano članom 6. ovog zakona, mi smo zbog preciznosti morali da intervenišemo.Naime, smatramo da uslove u pogledu tehničke opreme mernih uređaja, materijalnih i tehničkih sredstava za izvođenje radova koje pravna lica moraju da ispunjavaju propisuje Ministarstvo, a ne resorni ministar koji je u svakom smislu podređen resornom ministarstvu.Smatramo ministarstvu.Smatramo da je previše nadležnosti dato resornom ministru, odnosno prevelika su ovlašćenja koje ima i da neko za čije se ime vezuju brojne afere i čiji je rad praćen raznim skandalima ne treba više da sedi u Vladi Republike Srbije.Jasno je svim građanima Srbije da je vaše obavljanje važnih državnih funkcija isključivo volja stranog faktora i da su poslovi koje obavljate isključivo u vašem ličnom interesu, ali i u interesu stranih agentura, a ne u interesu građana Srbije, kako bi trebalo da bude. Potrebno je zbog toga da što pre ili podnesete ostavku, odnosno da vas smene, jer svaki dan koji provedete na toj funkciji ministra je poguban za sve građane Srbije. Zahvaljujem.

poslanici, ovaj Zakon o hidrografskoj delatnosti kompatibilan je sa zakonom koji smo prethodno razmatrali, a to je Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama. Naime, i ovaj član 10, na koji sam podneo amandman, govori o lučkim operaterima, a i mnogi od članova u prethodnom zakona, takođe, govore o tome.Naime, u ovom članu 10. se kaže da je lučki operater dužan da najmanje jednom u pet godina Direkciji za vodne puteve dostavi rezultate hidrografskog merenja na lučkom području.Amandmanom sam tražio da se taj rok smanji i da umesto pet godina to bude tri godine. Za to, naravno, postoji više razloga, jer u poslednje vreme dolazi do značajnih i izraženim promena u ovoj sferi. Nije potrebno naglašavati, jer svi se sećamo ogromnih poplava koje smo imali pre četiri, pet godina u Obrenovcu i neku godinu kasnije na nekim drugim mestima, onda dolazi do klizišta, dolazi do erozije itd. i smatram da ovaj rok treba skratiti, jer zaista, nažalost, su se intenzivirale promene, tako da mora ovo merenje da se radi češće, kako bi se imala prava slika onoga stanja na terenu.Srbija nije Holandija gde se već godinama, pa i vekovima unazad imaju svi podaci u ovoj oblasti. Jednostavno, ovde još uvek, za to ne želim da krivim ovu Vladu, nego i prethodne vlade, nemamo pravu sliku onoga što se dešava ovde u hidrografiji i ovo je jedan potpuno novi zakon. Nije ni loše što se donosi, ali mora da se vodi računa.

Hvala, gospodine predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, moj amandman se odnosi na član 12. ovog Predloga zakona, gde sam tražio brisanje navedenog člana iz razloga

mali zakon od svega 24 člana ima za cilj da uredi pravni okvir za obavljanje hidrografske delatnosti koji do danas nije uspostavljen, tj. nije bio zakonski regulisan.Ovo

ekonomskom razvoju, bezbednosti, naučnim istraživanjima i zaštiti životne sredine. Tu su prikupljanje podataka iz hidrografije, kartografije, plovidbe, geologije rečnog dna izdavanje i održavanje plovidbenih karata, publikacija i slično.U cilju primene modernih sistema u ovoj oblasti predviđeno je da Direkcija za vodne puteve uspostavi upravljanje centralnom bazom hidrografskih podataka, kao i sa integrisanim informacionim sistemom koji će obavljati hidrografske delatnosti, razmenjivati podatke od značaja za bezbednost plovidbe, zaštite životne sredine i iskorišćavanja vodnih resursa. Hvala.

Ovaj član 15. govori o nadležnostima u ovoj oblasti, pa se, između ostalog, tamo navodi da su neke stvari u nadležnosti Republike, neke stvari u nadležnosti autonomne pokrajine i neke stvari u nadležnosti lokalnih samouprava i sada da ne nabrajam o čemu se tu radi.Ako se pažljivo pročita tekst, znači, te i te stvari su u nadležnosti autonomne pokrajine. Ja sam svoj amandmanom tražio jednu leksičku ispravku, koja u suštini nije samo leksička, nego je suštinska da, umesto autonomne pokrajine, stoji autonomnih pokrajina.Iz teksta zakona se može nedvosmisleno zaključiti da je u pitanju samo jedna pokrajina,

toga sam tražio ovo. Jednostavno zakon mora da se poštuje. O tome je govorio maločas i moj kolega Filip Stojanović, koji je rođen i odrastao dole na Kosovu i i Vlada Republike Srbije, odnosno ministarstva ne smeju nikako da u ovoj oblasti izuzimaju Kosovo i Metohiju, nego svaki zakon koji se donosi mora tačno i jasno biti preciziran, da se sve to odnosi na AP Kosovo i Metohija.Međutim, s obzirom da se radi o ministarstvu na čijem je čelu gospođa Mihajlović, zaista takve stvari me i ne čude. Hvala.Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 20. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.Reč Pa, mi idemo sve od oblasti do oblasti, odnosno od predloga izmene i dopuna zakona do predloga i uveravamo se koliko je ovo folirantski posao koji radi resorno ministarstvo.Ova, što je držač ovog transparenta,

godina ništa ne radi osim što se na televiziji pojavljuje u najnovijim modelima, sa kreatorima, sa svojim svim tim stilistima, a onda sada došlo da mi ovde raspravljamo o nečemu što…Mogu što…Mogu vam ja dati nešto da bolje držite umesto ruku da zamarate, to bi vam bilo dobro. Korisno bi vam bilo. Imamo držače mi srpski radikali, kao srpski nacionalisti provereno dobre, tako da ne morate sami da se mučite.Ono što je veoma bitno ovde, to je da u visini kazni kada se ide, onda se drastično propisuju kazne, a pri tome, recimo, u oblasti nadležnosti Luke Sremska Mitrovica, imate potpuni haos, javašluk, blago rečeno javašluk. Niko ne mrda prstom od onoga da se ne zna ni u kakvom je stanju rečno korito, do toga da nanosi peska, šljunka i svega, bukvalno na divlje se vadi, menjaju se tokovi, menjaju se korita, menjaju se oblici. Sremska strana to zna, kolega Mijatović, ona je inače dosta ranjiva kako bi se to moglo reći, dosta je rovita, sklona klizištima i tu nikom ništa.Sada se predlaže ovde da će se kazniti oni koji se ne pridržavaju zakona i uputstava ministarstva sa 150.000. U ovoj osiromašenoj bednoj Srbiji, ništa drugo nema nego tako da se kažnjavaju ljudi sa visokom kaznama.

Nastavljamo sa daljim radom.Na član 23. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.Da li neko želi reč?Izvolite. **Sreto Perić** Gospođo Mihajlović, u narodu poznatija kao jedan od pet miliona ili odlazeći ministar, ova problematika koja je predložena ovim predlogom zakona je trebala da bude na dnevnom redu, ali da bude mnogo ranije, ali nećemo sad, sad, naravno da se od vas to nije moglo ni očekivati.Ima više razloga da je trebalo ranije ovu oblast rešiti zakonom, jer nije Beograd jedini grad na vodi. Mi na reci Drini, jednoj prelepoj, evropski lepoj i svetski lepoj reci, imamo bezbroj objekata koji su podignuti i niko ne haje i ne mari da se to ukloni, tim pre što reka Drina za mnoge građane na tom delu služi kao izvorište pijaće vode.Vama vode.Vama nije palo na pamet to da da rešavate. Nije vam palo na pamet da rešavate, mi smo više puta postavljali pitanje kada će se neke kuće, objekti, Tomislava Nikolića ukloniti sa Save. Ali, ovde smo predložili jedan amandman koji suštinski bi trebalo prihvatiti, jer imajući u vidu značaj ove materije, ovih problema, mi smo predložili ovaj rok sa tri godine da se smanji na dve godine i to je trebalo da bude sasvim prihvatljivo, možda ukoliko su namere dobre, ovo bi moralo da se završi za godinu dana.Imajući u vidu šta reke i vode znače i koliko je bitna ova hidrografska delatnost, ovaj amandman je trebalo prihvatiti bez ikakve dileme. Međutim, nama je to jasno zbog čega vi to nećete. Ništa, samo vi tako nastavite, pa verovatno daleko nećete stići.Veliki broj ljudi stručnih koji su bili zainteresovani da se uključe u ovu materiju, pre svega predstavnici „Voda Vojvodine“, javnih preduzeća iz oblasti voda su bili zainteresovani da se uključi ovo, da daju svoj pun doprinos u stručnom i svakom drugom smislu. Vi, čini mi se da to niste dovoljno sagledali, sagledali, niste bili spremni da to prihvatite i da se ovaj problem reši na jedan neuporedivo bolji način. Hvala, predsedavajući.Ovde smo mogli čuti o deponijama šljunka i peska na našim rekama i htela sam da kažem, prema procenama Ministarstva građevinarstva, po osnovu pretovara robe na nelegalnim mestima, na godišnjem nivou gubitak je oko dva miliona evra, od čega 30% ili 600.000 evra ovog iznosa je gubitak budžeta, a 70% milion i 400.000 evra gubitak lučkih operatera samo po osnovu neplaćenih lučkih taksi i naknada od pretovara robe.Ministarstvo građevinarstva je preduzelo sledeće mere. Izvršilo je identifikaciju svih nelegalnih lokacija na rekama gde se odvijala siva trgovina, ukupno identifikovano 147 nelegalnih deponija šljunka i pesma na obalama Dunava, Save i Tise. Zatvoreno je 30 nelegalnih pretovarnih mesta.Osim toga, u saradnji Ministarstva građevinarstva i grada Beograda, doneta je gradska odluka o postavljanju privremenih deponija šljunka i peska na teritoriji grada Beograda, koja predviđa da se na 14 lokacija omogući rad privremenih deponija šljunka i peska, umesto sadašnjih 54.Po isteku prelaznog perioda od šest godina i ovih 14 lokacija će morati da se relocira (Ne.)Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Primili celini.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju podneli narodni poslanici.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj i infrastrukturu i telekomunikacije, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto

Ovaj amandman je, rekla bih, formalno pravne prirode. Inače mi podnosimo takve amandmane da skrećemo pažnju na nepotrebno unošenje unošenje u zakon ovakvih formulacija. Ali, suština ovog zakona i suština onog što se dešava u vazdušnom saobraćaju jeste sve ono što se dešava sa našim nacionalnim avio prevoznikom, pa onda dalje sa ovi koji svaki dan niču, sa pitanjem koliko je to isplativo ili koliko nije isplativo.Znate, nije dovoljno samo hvaliti se, reći – mi otvaramo ovaj aerodrom, otvaramo onaj aerodrom, ulažemo mnogo novca, ali koliko treba vremena da se postigne neki efekat? Vi ste poslednji otvorili kao aerodrom „Morava“ kod Kraljeva. Sa tog aerodroma postoji samo jedan jedini let. Šale se tamo ljudi u okolini aerodroma, kažu – au, šta nam uradiše, ne možemo oka da sklopimo, ali ne od letenja, preleta aviona, nego očekivanja kada će ti avioni više da polete. Uložili ste ogromna sredstva, i mi smo vam kao poslaničko pitanje svojevremeno to odavde odavde postavljali i nikada nam niste dostavili dogovor, zato što nije bilo potrebe uopšte da se proširuje letno poletna staza na ovom aerodromu zato što je ispunjavala sve uslove. Mi smo tada imali sve tehničke uslove i to original od boinga koje uslove treba da ispunjava neka pista da bi takvi avioni tamo sletali i da bi tamo mogli da ostanu.Naravno, vas to baš briga, umesto da ste ovoliko novca uložili u poljoprivredu na teritoriji opštine Kraljevo i da zaista ima nekog efekta od toga, vi biste valjda 155 miliona nepotrebno uložili. Vi ste bez tih 155 miliona mogli da pustite tu jednu liniju, koja postoji, sa tog aerodroma „Morava“, a da ne kažemo da je isti aerodrom otvarao Dragan Šutanovac, pa ste ga onda otvarali vi. Ništa se promenilo nije i dan danas isto stanje i najavljujete još neke aerodrome, a niste još uvek obelodanili sve detalje za „Er Srbiju“. Mi vam već godinama govorimo da je to jedan od najkorumpiranijih poslova i ekonomski najneisplativiji posao za Republiku Srbiju.Vi pokušavate tako na konferencijama da to prikažete kao nešto od čega treba Srbija da ima koristi, ali nažalost podaci su ubitačni i podaci pokazuju da je i to jedan od jako loših, odnosno štetnih poslova za naše nacionalne interese. Najveći deo, površina aerodroma Morava je u ataru sela Katrga, odakle je moj oca i gde žive Jovanovići, dakle, moji bliski srodnici, moja braća od stričeva, moje snahe i njihova deca. Porodična kuća moje porodice i imanje se nalazi na 800 metara vazdušne linije od aerodroma Morava.Kada je aerodrom počeo da radi, kada je pompezno onaj let sa teškoćama i maglom tog jutra krenuo, posle toga su otišle ekipe

Mnogi od njih su sa devastiranom poljoprivrednom proizvodnjom, mnogi nemaju iako je to plodno zemljište, sistem za navodnjavanje zato što se bave povrtarstvom, a Zorana Mihajlović koja je upriličila sebi garderobu od više desetina hiljada evra, valjda se smeje tim ljudima i seljacima iz mog sela Katrga i okolnih sela i kaže to će biti kargo centar kada budemo napravili moravski koridor, pa će ljudi moći da plasiraju svoje proizvode.Ja vas sada pitam – da li vi znate kako jedno prosečno domaćinstvo u okolini tog aerodroma živi? Ako hoćete i strukom da se bavite, a aerodromi i komercijalni putnički letovi su vezani za turizam i za dolazak ili odlazak ljudi, da li ste vi pre toga napravili, vi stalno gospođo Mihajlović se gađate nekim ciframa.Čas

član 49. osnovnog zakona, pošto su u pitanju izmene i dopune Zakona i on govori o pojmu usluga i informisanja vazduhoplova tokom leta.Amandmanom sam tražio da se ovo precizira na bolji i na precizniji način da se definiše, jer nije potrebno uopšte naglašavati o kakvoj važnoj oblasti se radi. Ne daj Bože jedna greška ovde i gotovo.Dakle, gotovo.Dakle, suština amandmana je bila da se ovo na bolji i precizniji način definiše, da nema tu više nikakve dileme. Mi smo videli i pored svih preduzetih mera, nažalost, uvek se dešavaju po svetu neke nesreće. Skoro smo imali jednu tragediju, gde poginuo košarkaš Brajant i to je, zaista, potreslo ceo svet. Jednostavno, treba preduzimati sve moguće radnje i sve moguće eventualnosti kako bi se otklonile i neke sve moguće posledice.Što se tiče samog avio-saobraćaja, kao čovek koji dolazi iz Niša, moram da kažem da je situacija sa niškim aerodromom nešto bolja nego što je bila, međutim, ima tu još mnogo, mnogo toga da se uradi. Nišlije jesu zadovoljne što JP „Aerodromi Srbije“ ima sedište u Nišu, ali puno ljudi me je zvalo i kontaktiralo sa mnom da treba otvoriti još neke linije iz Niša, npr. kao što je linija Niš-Moskva, Niš-Sankt Petersburg, Niš-Tel Aviv itd, jer zaista postoje interesovanja za takve linije.Ja sam sa ove govornice pre nekih pola godine govorio da treba da se otvori linija Niš-Malta i ta linija je otvorena. Dakle, poslušajte šta dolazi sa terena i

Hvala, gospodine Arsiću.Dame i gospodo narodni poslanici, moj amandman se odnosi na član 9. koji se odnosi na član 132. stav 1. gde se reči: „avio-prevozioca“ zamenjuju rečima „avio-prevoznika“. Odmah da vas pitam, ne znam ko je kumovao ovakvoj lingvističkoj gluposti?Srpski jezik ne poznaje ovakav izraz – prevozioc, bio bi prevozilac, molilac, ali srpski jezik poznaje za izraz – prevoznik. Ne znam da li ste u tom vašem Ministarstvu imali stručnjaka, nekoga ko je nekad učio maternji srpski jezik, pa verovatno i ovo, pa se pitam, da li će ovakav termin biti ugrađen u tekst zakona.U Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju, intervencije u smislu izmena i dopuna, odnose se na osam temata, masa vazdušnog prostora, usluga, informisanje vazduhoplova u letu, izdavanje sertifikata za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi, kao i medicinsko obezbeđivanje na aerodromu.Ostala četiri se odnose na oblast obezbeđenja u kontrolisanoj i obezbeđenja u u restriktivnoj zoni aerodroma. U šta spada znak identifikacije, bezbednosna provera, bezbednosna smetnja i obuka instruktora u oblasti obezbeđivanja.Ostala rešenja se ne menjaju značajno, već se postojeća unapređuju i uređuju na jasniji i detaljniji način. Generalno, neke stvari se centralizuju, pooštravaju,

o tome da se mora voditi evidencija vazduhoplova koju poseduje služba Vlade i ti vazduhoplovi, znamo svi, koriste za prevoz članova Vlade, šefova država, visokih državnih delegacija, pre svega se to može odnositi i na delegacije koje dolaze i posećuju državu Srbiju i u tom pogledu ne mora ništa da bude sporno.Međutim, ja sam amandmanom tražio i suština mog amandmana je u tome da služba u ovom pogledu vodi striktnu evidenciju, kako bi se izbegle eventualne zloupotrebe i ukoliko se zaključi ili dođe do takvih zloupotreba, da se obavezno upozna javnost sa tim.Nažalost, mi smo pre nekoliko godina imali jednu jednu tragediju sa jednim avio-prevoznim sredstvom Vlade, gde je na neki način došlo do zloupotrebe, a tu su možda bili i motivi najhumaniji, ali se kasnije ispostavilo da tu nešto nije štimalo i došlo je do tragedije, reč je o padu onog helikoptera od pre nekoliko godina.Dakle, suština je da mora da se vodi striktna evidencija i da niko nema pravo ni na kakvu zloupotrebu, nego da se striktno pridržavaju propisa i pravila u ovoj oblasti, ko, kada, kako i pod kojim uslovima može da se prevozi državnim avionima, odnosno vazdušnim plovilima. Ukoliko dođe do zloupotrebe, da se o tome obavezno obavesti javnost.

vazdušnom saobraćaju, izmene su uglavnom odnose na terminologiju, odnosno na nove termine i kasnije odredbe u obezbeđivanju i upravljanju i organizaciji vazdušnog prostora.Takođe se navodi da će se propisi za izvršavanje ovog zakona biti doneti u roku od 18 meseci, od dana stupanja ovog zakona. Drugim rečima, suština izmena i dopuna je

koja spadaju u vazduhoplovno osoblje koja posredno utiču na bezbednost vazdušnog saobraćaja. Na način da se pod osobljem obezbeđenja ne podrazumevaju samo lica koja obavljaju pregled obezbeđivanja, na aerodromu, već i druga lica koja obavljaju pregled obezbeđivanja kontrole, pristupa, nadgledanja, a koja se zajedničkim imenom zovu osobe obezbeđivanja. Ne postoji oblast društvene delatnosti koja je toliko osetljiva i gde je svaka vrsta bezbednosti toliko potrebna, a ovde ne sme da bude iskakanja, ni improvizacije, jer i mala greška ne sme da se desi, jer tada su posledice uglavnom katastrofalne.

studenti i kontrolori letenja, kabinsko osoblje, kao i osoblje obezbeđivanja treba, odnosno mogu obavljati tu delatnost samo ukoliko imaju određene zdravstvene preglede.Činjenica je da je avio saobraćaj jedna vrlo rizična privredna delatnost i da zbog toga treba i zdravstvena sposobnost da bude u svakom trenutku na zadovoljavajućem nivou. Kroz izmene i dopune ovog zakona, vi niste vodili računa o nekim stvarima koje su mogle biti veoma zanimljive i interesantne, za Srbiju, a Srbija je nekada imala i dobre takmičare u ovoj oblasti, kao što su pripadnici jedriličarskih sekcija, motorne epilotaže, padobranstva, zmajarstva i gospođo ministar ili „ jedan od 5 miliona“, iznenađuje i danas odgovor koji ste dali docentu dr. Jokiću kada je on pitao da li postoji neka mogućnost da se aerodrom u Divcima stavi u funkciju.Evo odlične prilike da se to kao sportska delatnost može vršiti na tom aerodromu, ali ako se ispravno sagledava turistički potencijal naše države, vama je to takođe poznato, a mogli ste to da vidite od ovih koji koriste usluge i aerodroma „ Nikola Tesla“, i drugih prevoznika, da turisti iz inostranstva vrlo rado posećuju one destinacije čija je udaljenost sat, do sat ipo vožnje, od mesta na kojem se nalazi aerodrom.U tom kontekstu, u tom smislu bi trebalo ubrzano rešavati problem aerodroma na Ponikvama. Manje Manje bi se koristio jer ste vi možda emotivno više vezani za taj aerodrom u Tuzli, manje bi se koristio taj aerodrom, koliko bi se ovaj na Ponikvama stavio u funkciju. Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik Katarina Rakić.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacija prihvatili su amandman, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatuje da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 24. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.Da li neko želi reč?Izvolite. Možda je ovo prilika dame i gospodo na razgovaramo o isplativosti ovih aerodroma koji se pojavljuju u novije vreme. Prosto se nameće razmišljanje da aerodromi u Srbiji niću kao pečurke posle kiše.Aerodromi koji su bili za vojne svrhe oni se pretvaraju, na neki način, u civilne uz obrazloženje da je to za potrebe privrede, da je to za potrebe turizma, da je to za potrebe stanovništva. Sada kada pogledate realno koliko to u Srbiji je sposobno finansijski stanovništvo da može sebi da priušti let avionom, da plati kartu i da leti negde.To vam je kao ona priča kada su skidali sankcije, pa onda su se hvalili kako su sankcijama ukinuti zabrane na letenje,

o tome brinuće civilna direkcija, mada tu ima preklapanja kada je u pitanju i Vojska i civili, ali nikoga to ne interesuje.Aerodrom u Kraljevu po svim realnim ekonomskim parametrima nije tako isplativ kako se to predstavlja. Sada kada bi mi počeli da pričamo od jednog do drugog to bi izazvalo određeni efekat gde bi se lokalno stanovništvo osetilo diskriminisanim i onda bi rekli šta oni nama uskraćuju. Doći će kad tad do saznanja, do spoznaje da je to samo novo opterećenje.Evo vam najbolji primer. primer. Sportski aerodrom u Čeneju kod Novog Sada nema nikakve uslove da bi bio isplativ da se otvori za privredne potrebe ili za turizam. Nema, zato što je blizu aerodrom Surčin. Na član 26. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 27. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.Da li neko želi reč?

Zahvaljujem, gospodine Arsiću.Podneo sam amandman na član 33. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju. Ovim mojim amandmanom sam tražio da se ovaj član definiše na drugačiji način.

Možda je razlog za to činjenica da su mnogi nosioci visokih državnih funkcija na sumnjiv način došli do svojih akademskih zvanja. Nikada nisu razrešeni slučajevi sumnjivih diploma i sumnjivih doktorata nekih državnih funkcionera. Onaj koji je na sumnjiv način došao do akademskog zvanja, on je logično podložniji i korupciji od onoga koji je do toga zvanja došao na regularan način. U najboljem slučaju on je nesposoban da svoj posao obavlja na vreme i na valjan način. Sve dok se dešavaju ovakve stvari situacija će biti kakvu imamo trenutno. Zahvaljujem. Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.Primili celini.Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju podneli narodni poslanici.Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, kao i mišljenje predlagača i Vlade o podnetim amandmanima.Pošto

Zahvaljujem gospodine Arsiću.Dame i gospodo narodni poslanici, članom 1. Predloga zakona propisan je uslov u pogledu finansijske sposobnosti koje treba da ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik. Ovo ste dopunili sa uslovom da isti izmiruje sve poreske i poslovne obaveze i da raspolaže određenim iznosom kapitala i novčanih rezervi.Mi smo amandmanski intervenisali na ovaj član zakona i na vaše predložene izmene, tako što smo tražili brisanje predloženog teksta iz razloga što on suštinski ništa ne menja u odnosu na postojeći zakon.Naime, zakon.Naime, pošto se radi o zakonima iz oblasti saobraćaja i saobraćajne infrastrukture ukazala bih na određene probleme. To su udarne rupe na putevima na kojima građani polomiše svoje automobile, zatim nedostatak rampi za regulisanje saobraćaja, nedostatak lokalnih puteva. To su samo neki od nagomilanih problema.

i tu su uložena ogromna sredstva koja dobrim delom nestaju bez traga. Znači još jedan vid korupcije i kriminala u vašem resoru, ministre Mihajlović.Tu nema nikakvog nadzora, a upravo zbog ovoga nastala je i milionska šteta na Koridoru 11, obrušavanjem potpornih zidova, zatim, put Obrenovac, Ub, Lajkovac, Ljig i da ne nabrajam gde nije bilo adekvatnog inspekcijskog nadzora.

da obezbedi i tih, pre svega, preduzeća, adekvatnu radnu snagu, odnosno Srbiji u ovom trenutku fali 5.000 vozača sa ovom kategorijom. Svi oni koji se bave ovom privrednom delatnošću svakoga dana strepe da li će neko od tih vozača da ne daj Bože, razboli, da mu se desi nešto u porodici i da jednostavno, prevoz stane.Sama sam često korisnik takvog međugradskog prevoza i na kraju i neki moji poznanici i prijatelji su vlasnici takvih preduzeća, ljudi koji su sve sami stvarali i obezbeđivali.Onda, postavlja se pitanje kako je moguće da Vlada Republike Srbije i resorni ministar i Ministarstvo hvali samo time koliko je izgrađeno puteva, a da se ne zahvali upravo tim ljudima koji su svojim porezima, svojim naporima, kao i građani Srbije koji plaćaju visoke putarine, koji plaćaju registracije za vozila, evo kao vaše, gospodine Arsiću?Svaka vama čast. Evo, kao upisani onaj vaš „C5“ sećam se kad ste ga juče novog kupili, on je prešao, koliko, 500, 600.000 Ima mnogo takvih kolega koji imaju automobile slično godište ili kategorije.Da li je normalno da vi plaćate registraciju za kubikažu vašeg automobila istovetnu kao neko ko je sada izvezao novi „Restajling C5“ iz salona? Normalno da nije. Da li je normalno da u državama koje hoće da podstiču, upravo taj razvoj infrastrukture, jer uzimaju od građana novac. Vi samo znate ko mantru da ponavljate - izgradili smo toliko, izgradili smo toliko. To su izgradili građani Srbije, oni koji su dali za registraciju, za putarinu, za gorivo.

Ja sam hteo samo da se zahvalim nadležnom odboru i predlagaču što je prihvatio ovaj moj amandman koji sam predložio i kojim sam zatražio da se obriše član 3. Predloga o izmeni Zakona o prevozu putnika o izmeni Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju i da se zadrži član 56. stav 3. osnovnog zakona, iz prostog razloga što postoji mogućnost reciprociteta, pa da dođemo u situaciju da naši auto-prevoznici, odnosno prevoznici koji prevoze putnike u inostranstvo dođu u situaciju da ne mogu da prodaju karte preko interneta.Drugi razlog je što se mi zalažemo da dođemo do nesmetanog prometa roba, usluga i kapitala.Meni je drago da ministarka Mihajlović drži do sebe, i ne samo ona, nego sve dame u Vladi Republike Srbije. Nije potpuno tačno da ministarka Mihajlović ne gradi auto-puteve, ali je tačno da ih gradi Srbija. Ali je isto tako tačno da je Srbija, odnosno građani Srbije, dali poverenje SNS na izborima i isto tako je tačno da su građani Republike Srbije dali poverenje Aleksandru Vučiću na izborima,

da i mi sa njom gradimo i da Aleksandar Vučić zajedno sa njom gradi.Znači, svako radi svoj deo posla i zato je verovatno predsednik Srbije Aleksandar Vučić i rekao - moj posao je da zajedno sa vama dižemo Srbiju, sprat po sprat, stepenik po stepenik, ploču po ploču. Hvala vam na prilici da budućnost Srbije gradimo zajedno. Hvala. Zahvaljujem.Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.Da li neko želi reč?Kolega Saviću, izvolite.

koji će omogućiti da se prodaja voznih karata i drugih putnih isprava putem interneta omogući i onim prevoznicima koji nemaju sedište na teritoriji Republike Srbije.Zaista, Srbije.Zaista, ne znam zbog čega je Vlada uskratila prodaju ovih karata prevoznicima čije sedište nije na teritoriji Republike Srbije? Naravno, to sve treba da se odvija u skladu sa zakonom.Činjenica je svima poznata da najveći broj prevoznika, odnosno putnika iz Srbije i u Srbiju, je sa Republikom Srpskom i Crnom Gorom. mi na ovaj način faktički kažnjavamo naše sugrađane, naše sunarodnike. Zašto neko iz Podgorice ili nekog drugog mesta u Crnoj Gori, Kolašina, Mojkovca, ne bi mogao putem interneta da kupi voznu kartu za Beograd ili iz Beograda, pogotovo ako vidimo, znamo i svedoci smo šta se danas dešava dole u Crnoj Gori, da su Srbi u Crnoj Gori danas najugroženiji narod, ne samo na prostorima bivše Jugoslavije, nego najugroženiji narod u Evropi i oni se hrabro i junački, u skladu sa svojom tradicijom, bore za svoja prava i nadamo se svi i dajemo im podršku da će u tome istrajati. Radeta** Ovaj predlog je zapravo predložila naša koleginica Katarina Rakić, ali je svakako iz resora Zorane Mihajlović i evo, nikako ne možemo zaobići raspravu o njoj kada i o ovom Predlogu zakona govorimo.Neke kolege iz vlasti, zapravo jedan kolega je ishvalio gospođu Zoranu Mihajlović, samo moram da ga podsetim da da njega pohvala nije baš dugog veka. On je, čovek, ne tako davno, kao član jedne druge stranke čiji je mandat preneo u sadašnju stranku, još mnogo toga lošeg govorio o Zorani Mihajlović, pogotovo što je pre nje bio njegov tadašnji partijski šef Velja Ilić ministar. Unesite ljudi malo realnosti u ovo što radite i što govorite.Šta

problem koji je, opet, moram da kažem, indukovala Zorana Mihajlović, a to je problem "Kargo" vozača. Imali smo problem sa "Jandeksom", to je nekako sređeno, uvedeno u zakonske okvire, ali sada imamo problem sa "Kargom". Oni kupuju ogromne količine, zapravo veliki broj vozila, oni rade u Beogradu, kažu neki da rade suprotno zakonu, neki da rade u skladu sa zakonom. Bila je onako Ana Brnabić kada je rekla da su oni samo pronašli rupu u zakonu, a ona je pre te izjave svega dva ili tri meseca pre toga predložila izmene zakona koje su ovde usvojene. Taj problem definitivno mora da se reši.Ja koristim sve moguće prevoze u Beogradu, i onda slušam priče i jednih i drugih i trećih. Ovi kažu da je "Kargo" vezan za Anu Brnabić, za njenog brata, da ona tamo ima dosta vozila. Ovi drugi kažu da u "Pink" taksiju partner Zorane Mihajlović ima dosta vozila i da je zapravo to njihov lični sukob, a iz tog ličnog sukoba građani Beograda imaju ozbiljnih problema što ne znaju ni s kim se voze, ni kako se voze i što, verovali ili ne, ako padnu dve kapi kiše, morate pola sata da tražite neki da li taksi, da li "Kargo", da li "Jandeks", bilo koju vrstu prevoza u Beogradu.O linijskom prevozu, o vozačima, o odlasku vozača, o tome da nikome ne pada na pamet da tim ljudima povećaju plate da bi mogli normalno da rade, o tome da ti ljudi rade 10, 12 sati, što je apsolutno nezakonito, to nikoga više u ovoj državi ne interesuje, a najmanje resornog ministra Zoranu Mihajlović.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, amandman SRS se odnosi na član 5. koji se odnosi na član 65. postojećeg zakona, reči "30. maja" zamenjuju se rečima "15. juna", naravno, uz obrazloženje da amandman traži povećanje roka za podnošenje zahteva za registraciju i overu reda vožnje u međumesnom prevozu.Na ovaj način će se dati veća mogućnost za razmatranje i usvajanje eventualnih primedbi.Što se tiče prevoza putnika u drumskom saobraćaju, on je na istom nivou kao u prvom polugodištu prošle godine, uz pad obima rada od 5,6%, dok je, recimo, prevoz robe u istom periodu porastao za 25,5%.Iako je situacija u prevozu tereta daleko složenija, zbog komplikovane procedure, a znamo da su to u pitanju licence, što se tiče i odredbi koje se odnose na skraćenje rokova usaglašavanja, naveli ste da imaju za cilj uštedu u vremenu i troškovima za domaće prevoznike u javnom linijskom prevozu putnika.Ovo je, koliko se meni čini, peta izmena zakona za kratko vreme, a imali smo ne tako davno blokade ulica Beograda od strane taksi udruženja zbog neraščišćenih odnosa u oblasti javnog prevoza putnika. Protesti su bili tog intenziteta da je čak i morao predsednik države da reaguje. Zato SRS smatra i zalaže se da zakoni koji se donose znatno duže opstaju i bili bi sigurno mnogo kvalitetniji.

Bečkom konvencijom o drumskom saobraćaju iz 1968. godine koja je doneta da bi pojednostavila međunarodni drumski saobraćaj i standardizovala zakone i pravila koja se tiču drumskog saobraćaja unutar zemalja potpisnica.Podsetiću vas

saobraćaj uredila brojnim pravilima i sistemom znakova, saobraćajnih signala i pravila koja su važeća u opštem smislu. Međutim, drumski saobraćaj ne čine samo pravila, čini ga i infrastruktura sa svim putevima, petljama, mostovima i tunelima na kojima se pravila primenjuju, kao i vozila zbog kojih je sve to i osmišljeno.Prema

i pravilu izgradnje putevi se dele na autoputeve koji imaju tri i više jednosmernih traka i fizički razdvojene smerove, zatim brze puteve

Predložene izmene tog zakona glase – Ministarstvo donosi rešenje kojim odobrava prevozniku izmenu reda vožnje do isteka roka važenja registrovanog reda vožnje.Ovo je nešto što se u praksi retko ili nikad ne dešava,

opravdanja za prevoznika da je održava, pa se kaže da može da smanji broj polazaka, da se smanji broj autobuskih stanica, promeni naziv linije, itd.Ono na šta je Ministarstvo trebalo da obrati pažnju i da napravi određenu vrstu analize jeste da veliki broj seoskih, prigradskih linija ostaju, odnosno ukidaju se. Prevoznici ne mogu da izdrže taj tempo, jer ekonomski nisu opravdane. Lokalne samouprave nisu uvek u situaciji da mogu da subvencionišu rad tih prevoznika da bi građani tih njihovih naseljenih mesta mogli da dođu u administrativna sedišta, obave određeni posao ili vrlo često i učenici kada odlaze na školovanje u te sredine.Nadalje, ja nisam mogao da verujem kada sam skoro slušao jednu priču, ona mi je ličila na jedan insert iz filma, kad je mlad čovek, koji je imao 21 godinu, dobio jednu liniju u Gradskom saobraćajnom preduzeću u Beogradu, a da pre toga nikad nije ni bio u Beogradu, nije ni živeo u Beogradu. Zamislite, sad kad u taj autobus uđe 50, 100 putnika

Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić.Izvolite. Poštovane kolege poslanici, gledajući više puta ovaj snimak iz Narodne skupštine, prilikom prepodnevnog zasedanja, kamera je uhvatila u jednom trenutku resornog ministra kako kako sa usana možemo da pročitamo kako je nama, srpskim radikalima, sočno opsovao majku. Znate, nije to lepo, ne pristaje to jednoj dami. Nije lepo bilo kome spominjati majku ili oca.Ima oca.Ima ona narodna, kaže – nije šta je rekao, nego od koga je. U ovom slučaju, ne ljutimo se mi, ali to pokazuje nestabilnost ličnosti. Možete misliti ko nam vodi državu? Neko ko ne može da izdrži kritike, odjednom počinje da nam psuje majku.Koleginice, daću vam držač, imam ja dobar držač, možete da… Kolega Mirčiću, nećete vi davati nikome što neko ne traži od vas.Reč ima narodni poslanik Goran Pekarski.Izvolite. jer ako se prilikom vršenje provere propisane članom 87d stav 2. utvrdi da je taksi prevoznik prestao da ispunjava uslov u pogledu osuđivanosti vozača, a koji već propisan u članu 87d stav 2. U tom slučaju bila bi isključena mogućnost da se iz ovog razloga ukine odobrenje za taksi prevoz. Iz tih razloga sam tražio da se ovo obriše i hvala što je usvojen predlog.Što se tiče kritika na vaš račun, gospođo ministarka, znate, kad neko počne da radi uvek se nađe neko ko će i da kritikuje, uvek se nađe neki pojedinac ili neka politička grupacija kojoj će da smeta način na koji vi radite, uvek će da se nađe neki neki pojedinac ili neka politička grupacija koja će biti kritički okrenuta ka personalnim rešenjima u Vladi Republike Srbije, i to ne samo prema vama, nego prema svim ministrima, prema Ani Brnabić, premijerki, pa čak i prema Aleksandru Vučiću, predsedniku države.Sve je to razumljivo, ali niko ne bi smeo da osporava volju, niko ne bi smeo da osporava trud, a pogotovo niko ne bi smeo da osporava nešto što je postignuto u zadnjih sedam godina, a to su rezultati koje ste vi postigli. Ne vidim razloga da iko može da bude protiv 350 kilometara autoputeva ili neko da bude protiv bolnica, mostova, aerodroma, da neko bude protiv brze pruge Beograd – Budimpešta ili planova za putni pristav Lepenski Vir ili za autoput Beograd – Sarajevo, za most na Drini ili za brzu saobraćajnicu od Novog Sada ka Rumi, Inđiji, Šapcu i Loznici,

od ukupnog broja prevezenog tereta, odnosno 74% od ukupnog broja prevezenih putnika. Privredni subjekti koji obavljaju drumski transport i koji su bili u društvenoj svojini, uglavnom su privatizovani i funkcionišu u uslovima slobodne konkurencije.Što se tiče međunarodnog drumskog saobraćaja, on funkcioniše u režimu kvota bilateralnih i multilateralnih dozvola. Upravljanje mrežom puteva dato je putevima Srbije, a mrežom opštinskih puteva i ulica upravljaju jedinice lokalne samouprave. **Veroljub

prevoznicima i da se rok za ispunjavanje određenih uslova poveća sa tri na šest meseci.Naime, svi danas znamo da su prevoznici u veoma teškoj situaciji. Sve je manji broj putnika, čak i najveći prevoznici u državi poput „Laste“ i „Niš ekspresa“, su u problemima, a da ne govorimo o onim sitnim koji imaju po nekoliko autobusa itd. glavni razlog je što je broj putnika sve manji, a cene goriva i cene putarina već znamo kakve su.Kada je reč o ovom zakonu, mislio sam da će se ovde nešto predlagati vezano za izlazak u susret putnicima, kada su u pitanju autobuske stanice, svi znamo da se na autobuskim stanicama naplaćuju peronske karte, nigde se ne kaže i ničim nije definisano šta obuhvata i šta sve ulazi u cenu te peronske karte.Logično bi bilo da, kada kupite peronsku kartu, uđete u neku autobusku stanicu da u sklopu te usluge imate i uslugu toaleta, onima kojima je potrebno i da imate česmu sa, ako ne pijaćom vodom, ali česmu sa vodom kada u letnjim vrućinama možete da operete ruke, da možete da se umijete itd.Međutim, u većini autobuskih stanica toga nema, pogotovo nema u ovim većim gradovima na autobuskim stanicama, kao što nema u Beogradu, nema ni u Nišu, nego se naplate peronske karte naplaćuju se dodatno i ove druge usluge, mislim da ne treba trostruko kažnjavati putnike nego jednostavno treba sve regulisati kroz jednu naplatu.

Hvala predsedavajući.Predložio sam da se briše ovaj član 12. zato što je to logični sled. Kada smo obrisali član 3. onda je prestala i potreba za brisanje odnosno izmena člana 169. stav 1. tačka 13), tako da ovde nema šta posebno da se doda. Ovo je samo logičan sled. Hvala.

Baš se iznenadih da čujem malopre da kolege iz vlasti predlažu amandman – briše se. Kako sada razumeju šta to znači?Pre nego što kažem nešto o ovom amandmanu, moram da vam kažem da svi možete da pogledate na „ju tjubu“ klip - radikali uručili poklon Zorani Mihajlović. Na tri minuta i 54 sekunde se precizno vidi da će ona nama mamicu, videćemo.

kada je u pitanju raspon kazni. Šta god da je u pitanju, ovakav raspon kazni uvek je izvor korupcije. Čak i da ministar nije neko ko je sklon korupciji, da je neki pošten čovek, ministar i njegovi službenici bi mogli doći u iskušenje da zloupotrebe funkciju zato što raspon kazne od 300 hiljada do milion dinara je jednostavno neprihvatljiv.Šta to znači? Ko je taj na osnovu čega će proceniti da je neko za isti prekršaj, ne znam, kaže – ako obavlja javni prevoz koji je ovim zakonom zabranjen, ko će proceniti da treba da se kazni sa 300 hiljada ili sa milion dinara? Neko ko će dobiti pola tih para u džep, da bi izrekao manju kaznu, a da bi onda i ovom ko ko treba da plati kaznu, ostao dobar deo sredstava koje neće platiti kroz kaznu.U ovo niko ne može da nas ubedi, kada god imamo ovakav predlog, ovakav raspon kazni, niko ne može da nas ubedi da to nije osnov osnov za korupciju. Kada su u pitanju ova poprilično visoka sredstva, odmah se setimo ovog Miroljuba Jeftića i pitamo se, onaj ko bude uzimao ove pare, koliko će dati Zorani? Hvala. Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Goran Pekarski.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistem Republike

da se posle reči – u „Službenom glasniku“ Republike Srbije tačka zameni zarezom i da se dodaju reči – osim člana 5. ovog zakona koji stupa na snagu 1. oktobra 2020. godine.Ovde se radi o postupku usaglašavanja novih redova vožnje koji bi trebalo da stupe na snagu 1. februara. Obzirom da mi kasnimo malo i onda će ovaj zakon stupiti, pretpostavimo 8. februara, onda smo preskočili rok za usaglašavanja novih redova vožnje. Samo se o tome radi.Hteo sam da kažem, pošto je neko rekao da se ne radi ništa na održavanju državnih puteva, hteo sam da kažem da su u toku radovi na 11 deonica u dužini od 188 km, u vrednosti od preko 77 miliona i na rehabilitaciji državnih puteva, čiji se početak očekuje u prvoj polovini 2020. godine. U toku su radovi na šest deonica u dužini od 130 km, investicione vrednosti preko 52,5 miliona evra. U toku je projektovanje pet deonica, neke od njih su podeljene na više poddeonica u ukupnoj dužini od 287 km, ukupne vrednosti 1,7 miliona evra.Znači, ipak se radi i ono što je rečeno da se ne radi na održavanju puteva, apsolutno ne stoji i mislim da bi trebali malo da obratimo pažnju kada optužujemo, da se prvo obratimo, da pročitamo, da nešto saznamo pa tek onda da paušalno iznosimo optužbe. Hvala. Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakonu u načelu, pojedinostima i u celini.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona o izmeni Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti podneli narodni poslanici.Primili

Izvolite. Kada je u pitanju ovaj zakon, koji hajde da ga kratko, skraćeno prevedem, zakon na osnovu koga se grade stanovi pod posebnim povoljnijim uslovima za predstavnike snaga bezbednosti, mi smo kada je donošen ovaj zakon izneli svoj stav. U principu nemamo ništa protiv ovakvog zakona, ali smo i tada rekli da broj lica, odnosno profesija koje bi trebale biti obuhvaćene ovakvim zakonom, mora značajno da se proširi.To smo govorili još 2018. godine kada je zakon donošen, a i godinu dana kasnije kada su bile prve izmene, i tada nam je obećano, odnosno rečeno da Vlada razmišlja u tom pravcu i da će svakako i to da se desi. Međutim, prošle su dve godine i dalje se ništa ne dešava po tom pitanju, kao što nije realizovano ni sve ono što je rečno kada su u pitanju stanovi za pripadnike snaga bezbednosti. Nešto se tu jeste radilo, nekih useljenja će, kako se najavljuje po nekim gradovima biti, ali to nije ni deo onoga što nam je Zorana Mihajlović ovde onako logoreično obećavala, tvrdila, biće ovoliko stotina, hiljada, miliona, milijardi i dalje.Naravno, dobro je da se išta od toga radi, ali mora se poštovati i ono što se obeća u Narodnoj skupštini i ono što se obeća u javnosti. Ne znamo baš zbog čega je došlo do ove promene, izmene ovog zakona. Nema tu nekih posebno značajnih razloga za te izmene. Još jedanput skrećemo pažnju na ono o čemu smo govorili, takođe oba puta kada se raspravljalo o ovom zakonu, da lokalne samouprave, odnosno Ministarstvo sa lokalnim samoupravama mora voditi računa o izboru lokacija, jer to što neko dobija stanove pod povoljnijim uslovima, one te stanove kupuje, nema decenijama rešeno stambeno pitanje. Svako će, ko god može sebi da priušti da može da plaća tu ratu, to i prihvatiti, ali svakako ti ljudi ne zalužuju da budu u nekakvim getima, nego treba da budu u stanovima, u zgradama u kojima i ostali građani kupuju stanove. Hvala.

Od 216 stanova za koje će biti mogućnosti i koja će se graditi u Kragujevcu na lokaciji Denino brdo, do sada se prijavilo 139 pripadnika pripadnika snaga bezbednosti.Znači, to interesovanje i to što je najavljivala ministar Mihajlović, nije bilo tako pompezno, i ako se i taj broj bude popunio problem je veliki zbog određivanja lokacije što su nerado prihvatili odbornici SNS u Kragujevcu, ali eto tako ih je uslovio još uvek aktuelni gradonačelnik, jer vrlo dobro znaju i vaši koalicioni partneri u Kragujevcu da tamo nema zaista ni deseti deo, ako ste bili na tom terenu, ali Kragujevčani to dobro znaju, potrebne infrastrukture.Dodatna infrastruktura, kolege narodni poslanici, će koštati na desetine miliona evra. Verujte. To je potpuno jedna, to nije u Beogradu neka lokacija, mada i ovde je to zaista problematično sa aspekta ovoga što je rekla koleginica Radeta, da ljudi žive u nekakvim getoima, odnosno da snage bezbednosti sada budu samo na tom jednom mestu.Kada se pravio novi deo grada, mi to zovemo aerodrom, jer je nekada još neko to koristio za te svrhe u gradu, jedan stambeni blok, naravno da su mogli da biraju ljudi koji su radili u vojsci i u policiji i u drugim državnim organima mogućnost da se tu nasele, ali ovako nešto neverovatno, a sa druge strane vi niste uopšte ispratili reakcije svih drugih zaposlenih, iako smo mi za to da se veće pare daju i za plate u vojsci i policiji i lekara i naučnika i svih drugih kojima niste omogućili da pod ovim uslovima

Ovde se ovom izmenom interveniše kada je u pitanju spratnost objekata, jer bilo je maksimalno do šest spratova, sada se to povećava na osam spratova, plus potkrovlje, odnosno mansarda. I to je dobro. To je racionalno korišćenje i prostora i gradnja racionalna i sve je to dobro i rešavanje tih stambenih problema, kao što su više puta naglasili srpski radikali, mi smo se zalagali da se to proširi i na neke druge službe. Da, recimo na taj način mlade lekare pokušamo i na ovaj način da zadržimo da ostanu ovde, mlade naučnike i Vlada je to na kraju krajevi i sam predsednik Republike je rekao da će to biti realizovano.Ali, šta je ovde čudno? Pogledajte, uvažene kolege, obrazloženje ovog predloga izmena i dopuna. To je čist politički pamflet. Politički pamflet koji objašnjava kakav je značaj snaga bezbednosti i svega, a ne govori o tome da zbog racionalnosti, u gradnji i korišćenja prostora da se Vlada odlučila na to. Kako čovek da tumači ovo? Jedino logično tumačenje je predizborna kampanja, da svi misle kako, eto, jedino Vlada i resorno ministarstvo pridaje značaja, pa zbog toga povećala spratnost budućih objekata u gradnji. Prosto ne može da se kada mi srpski radikali govorimo, upozoravamo, ne govorimo mi to da bi se zaustavio ovaj proces izgradnje stanova, ne nego da se ipak ima neka mera. I, kada se daje obrazloženje, da to bude u svrhu ovih izmena i dopuna zakona, a ne tako što će se politički pamfleti pisati u obliku ili u vidu obrazloženja. Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakonu u načelu, pojedinostima i u celini.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju, podneli narodni poslanici.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj i infrastrukturu i telekomunikacije, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na

Hvala, gospodine predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, ovo jeste ozbiljan zakon tj. zakonski predlog i veoma komplikovan, ne samo u glomaznom nazivu, nego uopšte u strukturi.Srpska radikalna smatra da je trebalo doneti jedan novi zakon za oblast građevinarstva i urbanizma. Mi smatramo da postojeći zakon o eksproprijaciji nije dobro rešenje, ali je uvek važeći i kao takav treba ga sprovoditi.Projekti koji su završeni zaključno sa 2019. godinom, zatim projekti koji su u toku, kao i oni koji su u planu do 2025. godine i koji će predstavljati jednu jednu saobraćajnu funkcionalnu celinu u oblasti svih vidova saobraćaja drumskog, železničkog, vodnog i vazdušnog, i koji će omogućiti bolju povezanost regiona i povezanost cele Srbije. To su obilaznice oko Beograda sektor B, autoput Moravski koridor, autoput Ruma-Šabac, Preljina-Požega,

izgradnja metroa u Beogradu itd.

je apsolutno nepotrebno da se donose posebni zakoni i da jednim uređenim zakonom o eksproprijaciji i utvrđivanjem javnog interesa Republike Srbije za sve infrastrukturne projekte, ovaj način može da bude drugačiji i da se reši u skladu sa Ustavom Republike Srbije.Mi smo bili i protiv onog posebnog zakona, kada je bilo u pitanju utvrđivanje svih uslova za Moravski koridor, zato što smatramo da u buduće ne treba da bude takvih izuzetaka i onaj aspekt te cene koju mi osporavamo, posla koja je poveren „Behtelu“ i nemogućnosti još uvek građana kroz čija naseljena mesta će, imali smo ovde priliku da vidimo i onu mapu, da prođe ovaj Koridor, da znaju, a koje su to tačno parcele koje će biti predmet eksproprijacije.Državi Srbiji treba još mnogo, mnogo infrastrukturnih projekata. Pre svega, da bi se čitava mreža puteva i da kažemo i kolegi Orliću i svim drugim kolegama koji su ovde u sali, da SRS je za to da se prave, grade putevi, ali i putevi koji su regionalnog karaktera, putevi tzv. prvog reda, kao što je put od Novog Pazara do Sjenice, od Ivanjice do Sjenice.Ne možete to da stavite negde tamo u zapećak i da kažete – e to će da posle bude u nekom drugom ciklusu, jer i ti ljudi tamo koji možda nikada ili će retko ići auto-putem, traže da se njihov problem reši, a naročito za sve one koji žive od poljoprivrede, mislim na sve te padine,

Ono što izaziva veliku rezervu, to je sama činjenica da ovi zakoni, koji imaju i specijalni tretman pojavljuju se postaje, potpisivanje ugovora sa „Behtelom“ i najave izrade Moravičkog koridora. Naslušali smo se svega i svačega, a do sada je tu bilo problema, prisetimo se samo kada je Vlada manje više u istom sastavu odlučila se da pravi put, već pomenuti Ub-Ljig, išlo se od njive do njive, zato što se dogovaralo, razgovaralo sa vlasnicima, nije htelo da se naruši to neprekosnoveno pravo vlasništva i to je otežavalo sam projekat.Ovde se odjednom napravio presek i sve po principu leks specijalisa, ubrzava se kada je u pitanju interes države ili projekti koji su od interesa države, onda se prvo gradi, a pravo žalbe na neadekvatnu nadoknadu koji su bili vlasnici pre izgradnje, odnosno eksproprijacije i to u modernoj demokratskoj Evropi, uvek će izazivati određenu rezervu.Mi srpski radikali smo za izgradnju, za gradnju, ali mora ipak da se napravi jedna granica gde ne sme da se pređe ili da se prelazi preko neprekosnovenog prava imovine. Postoje i ranije regulisana zakonskim odredbama nešto što je pravo preče gradnje ili interes države ili nešto što ima poseban tretman, ali ovo je posle „Behtela“, prosto za ne verovati. U svim projektima, jednostavno pravite, a posle ćemo da plaćamo vlasnicima. Da li će biti adekvatna nadoknada ili neće, ma šta nas boli briga.Kada je u pitanju spajanja parcela, isti princip, ono što odgovara ili što je u potrebi aktuelnoj vlasti, to će biti i spojeno, a ono što ne odgovara, to će biti razdvojeno. Karikiram, ali otprilike, to ispada da će dolaziti sve više do izražaja samovolja.

Zahvaljujem predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, i na član 10. Predloga zakona, podneli smo amandman kojim tražimo brisanje i ovog člana.

čije smo brisanje tražili, propisuje ko može biti stranka u postupku eksproprijacije i kada je u pitanju eksproprijacija, podsetiću vas da smo nedavno ovu temu imali na dnevnom redu. Govorim o onom leks specijalisu koji ste usvojili i mi smo vam i tada ukazivali i govorili šta će se desiti kao posledica jednog lošeg zakona, pa ću vam ponoviti.Promene, namene zemljišta iz građevinskog u poljoprivredno zemljište, koja je mnogo jeftinije, i na taj način građani dobijaju mnogo manje novca, nego što bi trebali da dobiju za svoje zemljište.Znači, vi na jedan potpuno nezakonit način tretirate eksproprijaciju zemljišta i građani su vidno nezadovoljni ponuđenom cenom i može se zaključiti da na ovaj način je oštećen i opljačkan veliki broj građana Srbije.Zatim, problemi u delu Moravskog toka gde je zbog krađe peska i šljunka nestao veliki broj parcela. Kao što vidimo, sve sami problemi koje očigledno resorni ministar ili nije sposoban ili joj ne odgovara da reši, jer je lični interes njen iznad svega. **Veroljub

Neko je u raspravi o amandmanima na neke od ranijih zakona u toku današnjeg dana rekao da smo mi mala država, da mi moramo nešto da trpimo. Mi jesmo mala država, ali su građani ove države ponosni ljudi i trebalo bi tako i da ostane.Moram ostane.Moram kolege da vas podsetim, da kada ste došli na vlast, zna se dobro kako ste došli, da su oni žuti pokrali i opljačkali sve što je bilo da se je li, učestvovala je i ona u tome? Ja vama verujem sve, pa verujem i to.Vi ste obećali da ćete se boriti protiv kriminala i korupcije, građani Srbije su to i očekivali i zato su vam dali podršku, ne koju ste kasnije uspeli da obezbedite, jer ona je bila značajna i u tom trenutku.Od

ovakvim predlozima zakona, poštovane kolege, možete vrlo brzo očekivati da će ta popularnost u narodu Srbije prestati da raste. Ja ovo kada pogledam kao diplomirani pravnik, kolega i vi se slažete, kao dugogodišnji sudija, znate da ovo zaista ne liči ni na šta.Ako

ako se pokaže da postoji javni interes za utvrđivanje eksproprijacije, onda je korisnik eksproprijacije dužan da u roku od tri dana dostavi sve dokaze uz to, pa onda ovaj organ koji sprovodi taj postupak je dužan da to pregleda, pa ako nešto nedostaje da u daljem roku od tri dana on zatraži. Onda kada sve to bude kompletirano, organ za sprovođenje eksproprijacije, na ovaj poseban način, ne u redovnom postupku eksproprijacije, onda je on dužan da dostavi vlasniku nepokretnosti dalje na pet dana da se on izjasni, pa ako i tu bude nekih nedostataka, onda će on zakazati raspravu u roku od tri dana.

Zorana Mihajlović je rekla da ja ne govorim istinu, ali su se javljali ljudi iz Batočine. Kažu da jeste tačno to da postoje skoro nove kuće, koje su na oko 80 centimetara udaljene od auto-puta Batočina

okreću ulaz na drugu stranu, a kako će živeti tik uz auto-put to niko živi ne zna.Ali, istovremeno dešava se nešto drugo u Batočini. U Batočini je izvršena eksproprijacija popriličnog broja kuća lokalnih funkcionera, opštinskih funkcionera. Kuće koje su udaljene i po 50 metara od tog puta u kojima se i dalje živi, u kojima će i dalje da se živi, a ti funkcioneri su dobili, po skoro 500.000 evra za te kuće. Tamo je bilo i hapšenja i to taman kad je Zorana Mihajlović bila sa tim funkcionerima tamo u obilasku. Odmah posle njenog odlaska su neki ljudi hapšeni.Dakle, nije dobro to što radite, kao što nije dobro što ste u eksproprijaciji, što u eksproprijaciji uzimate, ulazite u posed ljudima pre nego što isplatite naknadu.Vi, spustite taj transparent. Ona je ministar, a vi ste samo službenik. Spustite taj transparent i to odmah.Gospodine Arsiću, molim vas, ako ne možete Zorani Mihajlović ništa, onda ovom tu stvorenju kažite da spusti transparent. Ovo zaista prelazi sve granice normalnog ponašanja.(Katarina Rakić: jednim sličnim ovakvim zakonom, dalje ćemo od toga preko Behtela, ukrala 300 miliona evra, to ne može ispraviti ni to što je ova napisala - radikalska laž i što drži ovde da se vidi.Molim vas, gospodine Arsiću, intervenišite da se ovo skloni. Nemojte da opet mi sklanjamo.

amandman je podneo narodni poslanik Marina Ristić.Da li neko želi reč? amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike